pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika o radu?Reč

četvrti dan pričamo i raspravljamo o nečemu što bi moglo da se svede u sledećih par rečenica - red zaduživanje Republike Srbije i njenih građana za 1,6 milijardi evra, red patriotizma, red povećanja kamate na već postojeća zaduženja, red velikog patriotizma SNS-a i red optuživanja izdajnika i stranih plaćenika.Naime, decenijama unazad ista radikalska filozofija koju sprovodi aktuelni predsednik države dovodi do podele među narodom. Te podele su vidljive u svakom segmentu života, naš i njihov patriotizam, naša odbrana pravde i javnog interesa i njihova verzija te odbrane. Kada se u tako duboko podeljenoj zemlji po sistemu - zavadi pa vladaj, doda borba običnog čoveka da preživi i sačuva goli život i život svoje dece, praviti još jednu podelu više je samo logičan sled za aktuelni režim.Mi nismo plaćene patriote, za razliku od onih koji propagiraju ovde bilo kakve vrste deklaracija i definisanja tog jedinstva srpskog naroda. Srpski narod je jedan i jedinstven sam po sebi. U tom smislu, a da ne dužim mnogo o ovoj Deklaraciji koja bi bila tačka dnevnog reda a za koju ćemo glasati naravno protiv, jer predstavlja zapravo veličanje lika i dela vođe a ne nikako iskrenu želju za ujedinjenje srpskog naroda, ovde ću na ovom mestu citirati reči velikog Jovana Sterije Popovića: "Ti stradaš a oni se raduju, ti propadaš a oni se bogate, ubice svoga roda, ljudi nevaljali koji su prangije nosili, bez svakog stida sebe rodoljupcima nazivaju. Rodoljupci su ništarije, upropastitelji nacije, ubice svoga roda i ubice svoga naroda."Ako već pričamo o brizi za građane i o njihovom interesu, na ovom mestu ću vam samo napomenuti da je aktuelni predsednik države pre par dana iz Pariza poručio svim našim građanima da su zapravo, kako je on to rekao a da ne ispadne da ga ne citiram da smo zatucani i protiv privrednog razvoja Republike Srbije. To je isto rekao i za, čini mi se, ljude koji pripadaju Akademiji srpskih nauka i umetnosti. Vi znate da je samo još 2021. godine u svom Zborniku "Projekat Jadar" bukvalno doneo zaključak u kome decidno kaže - nastavak nekontrolisane realizacije sličnih rudarskih projekata doveo bi do ozbiljnih ekosistemskih poremećaja, degradacije životne sredine i bio indikator nesposobnosti države, ali i šire društvene zajednice da sagledaju štetnost ovakvih aktivnosti po javni interes.Takođe, interes.Takođe, nije bitno ko mene finansira, bitno je da vas "Rio Tinto" finansira.U svakom slučaju, projekat "Jadar" bi vodio ka masovnoj devastaciji prostora, trajnoj promeni karaktera predela, degradaciji biodiverziteta zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanju domaćeg stanovništva, prestanku održivih i isplativih poljoprivrednih aktivnosti i uspostavljanju scenarija permanentnog rizika po zdravlje stanovnika obližnjih sela i grada Loznice.Takođe, ako niste čuli i ne želite da čujete, pre neki dan je grupa naših profesora između kojih, navešću profesora Ratka Ristića i dr Draganu Đorđević, naime u vrlo praćenom časopisu, koji pripada grupi Nature koji se zove zapravo scientific reports, radilo se o tome da je objavljen naučni rad "Uticaj istražnih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji". Ako niste znali, naime, taj časopis je jedan od prestižnijih u oblasti nauke i u tom smislu, kako kaže sam profesor Ratko Ristić, objavljivanje ovakvog naučnog rada u ovakvog časopisu je ravno dobijanju zlatne medalje na Olimpijskim igrama. U tom zaključku i u tom naučnom radu se kaže: "U pogledu ležišta litijuma u zapadnoj Srbiji nije vredno eksploatacije, u pogledu ekoloških rizika, jer je jedino u svetlu gde se planira vađenje litijuma u naseljenom i plodnom poljoprivrednom zemljištu, a što je najvažnije sigurno će uništiti jednu od samo tri vodonosive oblasti u Srbiji".Ako vam ni to nije dovoljno, a ovde smo imali priliku da čujemo, baš danas, ministarku zaštite životne sredine koja nam je rekla da smo mi doneli litijum, a onda smo imali priliku da čujemo i predsednicu Narodne skupštine koja je rekla da smo mi doneli Nacionalnu strategiju o korišćenju prirodnih resursa i dobara iz 2012. godine, ali je zaboravila da napomene da je 2021. godine Vlada donela Odluku o prestanku primene te Nacionalne strategije zbog prestanka važenja pojedinih dokumenata javnih politika.Šta to dalje znači? Naime, ta Odluka Vlade je doneta 27. novembra 2021. godine i vi vrlo dobro znate da je ta Odluka predstavljala osnov za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, a sve to je, gospodo, dovelo do toga da se omogući da "Rio Tinto" i njima slični mogu da predaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu na način na koji su predali.Ja sam upozoravala, kada je ovo bilo na dnevnom redu prošle godine, da vi praktično otvarate ponovo vrata za "Rio Tinto" i vi ste zapravo ti koji su na velika vrata ponovo vratili u igru Ne, neće "Rio Tinto" predati nikakvu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, jer ako je jednom stavljena tačka, ta tačka za mene i za ostale građane Republike Srbije i dalje stoji. Javne rasprave ne ovu temu više neće biti. Za mene je ustav

vi to ne smete da radite i ne smete da dozvolite da se to radi. Ako vam oni kažu i poručuju da je to štetno nemojte raspravljati o nikakvim BDP-eovima, povećanjima lažnih plata i o bilo čemu o ovome o čemu pričate već danima. Vi ne mislite na građane Republike Srbije, vi samo mislite na svoje

i tada je tom prilikom izjavila da Zelena agenda nije samo moderan trend, već mora da se nametne kao moralni i imperativ. Gospodo draga, vi ne znate šta su moralni imperativi. Za vas je Rio Tinto modni trend, i zato pominjete zeleno, jer smatrate da je to u modi.Onog trenutka

šta liči to? Na šta liči da pred svim građanima Republike Srbije ovde optužujete ljude da je neko uzeo novac od Rio Tinta? Jel imate neke dokaze? Jel imate dokaze?Ako imate imate dokaze vi podnesite tužbe. Ako nemate dokaze, onda se izvinite svim narodnim poslanicima i svim građanima Republike Srbije. Ali, da pričate više neistine zaista je dosta. Četiri dana neistina. Dosta je bilo.Izvolite sada. Možete da nastavite, samo nemojte više da pričate neistine.Samo se prijavite ponovo. **Danijela Nestorović** Znate kako, moram samo da vam napomenem još jednu stvar, pre neki dan ste dozvolili ministru Goranu Vesiću da mene lažno optužuje za uzimanje nekakvog novca od investitora i da ja iznuđujem investitore. To je izjavio ministar koji je dužan ovde da podnosi izveštaj Narodnoj skupštini i nama kao poslanicima. NJega niste opomenuli, mene sada opominjete.Ja imam pravo da u svrhu kritičkog mišljenja i kritike određene teme iznesem svoje mišljenje. Ukoliko budem pribavila dokaze svakako ću kao advokat podneti krivičnu prijavu ili tužbu i to budite sigurni.Iskreno se nadam da će ministar odgovarati što je izrekao pre neki dan i iskreno se nadam da u našem pravosuđu još uvek sede sudije koje primenjuju zakon i plaše se Ustava kao najvišeg pravnog akta.Takođe, pošto vidim da vas je ova tema prilično unervozila, a ima i drugih kolega koji bi pričali, samo sam htela da kažem da ovo što ste uradili sa ovih 60 tačaka dnevnog reda, koje ste praktično zbrčkali u jednu temu i objedinjenu raspravu treba da bude pokazatelj građanima Republike Srbije koliko se žuri u smislu uzimanja novca, u smislu zaduživanja, u smislu da se građanima prosipaju šuplje i prazne priče o nekakvim povećanjima plata.Ne znam nikoga u mom okruženju ko ima platu od 107 hiljada dinara, ljudi rade za plate od 70 i 80 hiljada dinara i za minimalce od 50 hiljada. Evo, pitajte dole konobare u Skupštini koji imaju platu 47 hiljada dinara. Sram vas bilo za te izrečene laži. To je dokaz, jer može da se dokaže da nisu plate ono što vi pričate. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama, poštovana narodna poslanice, što ste na moju opomenu onda pojasnili svim građanima Republike Srbije da to što pričate nisu činjenice, već je to vaše mišljenje. Dakle, da ne postoji nikakav dokaz, da je to vaše mišljenje. Hvala vam na tome, to je korektno od vas.Dakle, sledeći put nemojte da optužujete ljude, nego recite moje mišljenje je,

Ukoliko budem pribavila dokaze, tako je rekla. Znači, dokaza nema, nego tako paušalno. Ali ono za šta smo dokaze videli to je da Ćuskija isekao šumu, napravio zgradu i da to zelenima ništa nije smetalo, da to veliki ekolozi ni na koji način nisu sprečavali, da veliki ekolozi imaju investitore kojima dozvoljavaju da grade, i da veliki ekolozi imaju investitore kojima ne dozvoljavaju da grade, u zavisnosti od toga da li veliki ekolozi angažuju određenu advokatsku kancelariju ili ne. To To smo imali prilike sve da čujemo, i to činjenice o tome.Kaže veliki stručnjak Ratko Ristić, veliki stručak za rudarenje, šumar, čovek sa Šumarskog fakulteta, završio Šumarski fakultet, radio kao projektant saradnik na više projekata i dalje je na Šumarskom, završio, magistrirao, doktorirao, sve na Šumarskom fakultetu Hidrologija bujičnih tokova, to mu je tema. Kakve veze to ima sa rudama? Oni znaju, ali veliki je stručnjak za rude.Znate li za šta je stručan? Za onaj biznis u koji ste krenuli zajedno – trpanje reke u ceni, pa kada niste prošli onda ste postali veliki borac protiv reka u cevima, a Ratko Ristić je baš bio taj koji je davao građevinske dozvole za mini hidroelektrane na Staroj planini. To je taj stručnjak. Tamo gde je bio stručan on je radio sve suprotno od onoga za šta se vi zalažete, a sada odjednom je postao stručnjak i za rude.Prema rude.Prema tome, ajde da vratimo raspravu o tome onima koji se stvarno razumeju u rude, onima koji stvarno razumeju šta je rudarstvo, a da ostavimo šumare da se bave šumama. Ratka Ristića možete da zovete kada Ćuskija ponovo bude sekao neki park da bi gradio zgradu. Za to vam je Ratko Ristić stručnjak, a za rude nije.Dakle, neće biti nikakve eksploatacije litijuma ukoliko ne budu bili ispunjeni svi ekološki standardi. **Ana Brnabić** Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Stefan Krkobabić. Zahvaljujem uvažena predsednice parlamenta, gospođo Brnabić.Uvaženi ministri, predstavnici nezavisnih republičkih institucija, narodni poslanici, pred nama je 60 tačaka dnevnog reda, a možemo da ih svedemo na dve i da kažemo da je ta treća pod Razno.Prva i koja je najbitnija jeste upravo ova naša deklaracija o zaštiti nacionalnih prava srpskog naroda, možemo slobodno tako da kažemo, gde god žive i upravo ta deklaracija je suština ovog našeg okupljanja danas ovde.Druga tačka dnevnog reda za određene narodne poslanike je priča o litijumu i valjda ponuda da oni nama ponude neku svoju deklaraciju sa tim pitanjem.Moram da se zahvalim i gospođi Ireni Vujović i predsednici parlamenta što su na pravi način obrazložile situaciju i dobro podvukle da to danas nije tema, a i da nema razloga da to bude tema sve dok se sve stvari ne ispitaju na jednom naučnom, ozbiljnom i stručnom Do tada nema ni razgovora, ni pregovora, niti bilo kakvih populističkih priča, kao što ni ova naša rezolucija ne sme da bude poziv na poziv na neki jeftini nacionalizam, demagogiju i populizam, već ozbiljan tekst i ozbiljna deklaracija da se zaštite interesi srpskog naroda gde god on živi.Upravo ova deklaracija ima za cilj jednu stvar, to je da mi Srbi prestanemo da se delimo i na Karađorđeviće i na Obrenoviće i na partizane i na četnike, da prekinemo sa svim podelama pa ako hoćete i to je ova neka podela koja lebdi u vazduhu, to je ta podela oko litijuma, već da svi znamo šta je naš državni i šta je naš nacionalni interes.Ovo je nulta tačka, ova naša deklaracija je nulta tačka i početak jedinstvenog nastupa srpskog naroda svuda gde on živi svuda gde on živi i bori se za svoja prava, u Srbiji, u Republici Srpskoj, na KiM, širom dijaspore da znamo konačno i ustanovimo i podržimo, da znamo koja su naša obeležja, koja je naša himna, koji su naši interesi i da možemo iz ovog teksta svi zajedno da stanemo.Upravo moramo da se složimo oko jedne stvari, a to je da upravo kada podržimo jednu ovakvu rezoluciju u budućnosti moramo da podržimo i naše institucije. Institucije, institucije, institucije. To je ono što dolazi posle ove deklaracije i posle zaštite interesa srpskog naroda.Te institucije su naravno u Srbiji krhke zato što tek 30 godina baštinimo demokratiju u pravom smislu. I upravo zbog toga moram da skrenem na trenutak sa teksta deklaracije i da kažemo da ako imamo jednu zdravu instituciju, jednu dobru instituciju, instituciju koja na pravi način obavlja svoj posao, to je Državna revizorska institucija. Čestitam gospodinu doktoru Dušku Pejoviću na izveštaju za 2022. i 2023. godinu. Mislim da na najbolji mogući način su pokazani pokazatelji. I kada neko kaže – pa za šta je bitna državna revizorska institucija, pa upravo je bitna zbog tih predloga, zbog te kontrole i onda na kraju građani mogu da vide upravo kako se upravlja sa njihovim sredstvima, sa parama poreskih obveznika i da imate pravu jednu krvnu sliku na kraju da znate šta se ovde kod nas dešava.I upravo taj izveštaj jeste zbog toga zato što imate imate finansijske efekte tog izveštaja. Ono što je za nas izuzetno bitno iz Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, to su ti socijalni efekti revizije i legislativni efekti revizije, a to je šta su predlozi i kako može u budućnosti da se popravi stanje.Ono što je za nas izuzetno bitno jeste da cela Državna revizorska institucija na jedan izvanredan način obavlja svoj posao i to je najbitnije, a to je prevashodno zato što ima ono što možemo da kažemo prvog među jednakima, a to je gospodina Pejovića, Pejovića, koji na pravi način obavlja svoj deo posla.Mi iz poslaničke grupe PUPS-a svakako ćemo podržati reizbor uvažene gospođe Jorgovanke Tabaković. Smatramo upravo to da ako hoćete da gradite institucije, morate da imate kontinuitet, kao što i ova Vlada, možemo slobodno da kažemo posle odličnog vođenja Ane Brnabić, odlično je danas vodi danas Miloš Vučević, ima kontinuitet, tako i Narodna banka Srbije mora da ima kontinuitet. To je upravo ono što se kod nas uvek desi, mi kad imamo malo problema, odmah odlučimo da promenimo ili kažemo da promenimo trenera ili da promenimo glavnog čoveka. Upravo treba da imamo i strpljenja i poverenja, to je najbitnije nešto u izgradnji svih institucija. Ponavljam, 30 godina demokratije je tek, potpuno je normalno da imamo i nekih da imamo i nekih problema u funkcionisanju, ali to su institucije koje trenutno na jedan izvanredan način obavljaju svoj posao.Uvaženi narodni poslanici, a pre svega građani Republike Srbije, imam obavezu upravo kada pričamo o deklaraciji koja je danas na dnevnom redu da istaknemo jednu stvar, a to je ono što mora da bude naša vodilja u budućnosti, to je upravo jedinstvo, jedinstvo srpskog naroda. Ne smemo da dozvolimo da nas ni oni sa strane, ni oni iznutra zavade po bilo kom pitanju. Da li će to biti danas pitanje litijuma, a sutra neko drugo pitanje izuzetno bitno za razvoj Srbije.Moramo Srbije.Moramo da razumemo da država Srbija poslednjih 12 godina ima jedan izuzetno brz razvoj, da imamo jednu industrijalizaciju na svim nivoima, da imamo dolazak stranih investicija i da smo premašili četiri milijarde, da radimo na jedan nov, brz i zapažen način i da upravo svi oni koji su očito i u okruženju, a možda i šire, upravo kao što je to govorio gospodin Martinović prethodnih dana, im ne odgovara upravo takav ubrzani razvoj Srbije, mi moramo takve stvari da primetimo i da prihvatimo i da budemo potpuno spremni da će postojati oni kojima takav ubrzani razvoj Srbije ne odgovara.Uvaženi građani Srbije, molim vas da nijednog trenutka ne padnete pod uticaj onih raznih glasova koji očekuju i žele da poruše Srbiju ovakvu kakvu stvaramo poslednjih 12 godina. To je Srbija koja treba da bude po meri običnog građanina, običnog čoveka koji želi da radi, da zarađuje i da bude po meri upravo onoga što danas kažu u Americi, a to je da bude po meri radnog čoveka. Sa takvom jednom kampanjom i Donald Tramp ide u Americi, mi se toga stidimo, upravo je to poenta, da Srbija bude po meri radnog čoveka i upravo naša politička partija se za to zalaže, a to je da zaštitimo svakog pojedinca koji živi od svog rada, a penzionera koji je zaradio pošteno svoju penziju.I za kraj, želim da istaknem da poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije u potpunosti će stati iza prve i iza svih ostalih tačaka dnevnog reda, jer upravo našim glasovima pokazujemo tu želju da damo mali doprinos našem političkom jedinstvu i našoj sveopštoj dobrobiti.Zato glasamo za sve predložene tačke dnevnog reda. Zahvaljujem.

poštovane dame, poštovana gospodo, dragi građani, pokušaću nešto da kažem o deklaraciji, višestranog odbrambenog i bezbednosnog stanovišta i o aktuelnim problemima ipak koji se prepliću preko naših života i ovde u Skupštini, u javnosti, medijima, u svakodnevnoj komunikaciji građana i oseća se ta zabrinutost na svakom javnom mestu. Takve ne smemo ni ignorisati.Što se tiče same deklaracije, lično iznosim stav da mi je nekako nesretno i nespretno što nema tu i Crne Gore na pravi način. Bili su njihovi predstavnici. Nadam se da u budućnosti kao subjekt pravni i državotvorni biće i Crna i Gora i onda to dobija pravi smisao. Ovako nekako gledamo samo na tu relaciju Republike Srpske i Srbije, što nije dobro. Nikada nisam ni mislio, a ni sada, da Crna Gora nije izvorno i istorijski srpska država i tako je treba i posmatrati.Što

da na vreme nisu konsultovani predstavnici svih političkih subjekata, da ne kažem poslaničkih grupa. Da je ova deklaracija postala zajedničko vlasništvo, mi bi imali daleko veću sreću u smislu prihvatanja ove deklaracije,

problem je što kolektivni Zapad, oličen u Evropskoj uniji i NATO-u, ne vidi ovu deklaraciju kao nešto što je u skladu sa njihovim interesima i ciljevima po pitanju Srbije i srpskog naroda. ni regionalni centri moći nisu nastrojeni ovakvom jednom dokumentu, u njemu vide tzv. velikosrpsku ideju. Nije problem šta oni vide, nego mi treba da se pozicioniramo na način da možemo sprovesti ovakvu jednu deklaraciju. Ako ona ostane sama sebi dovoljna, kao neki papir koji je donesen, a ne bude oživotvorena, mi ćemo onda zaista imati problem jer smo pred narod izašli sa jednom idejom, ali je ne sprovodimo na pravi način i dosledno.U smislu sprovođenja deklaracije, mislim da treba da se što više oslonimo na one zemlje i globalne sile koje nas prihvataju i kao narod i kao državu, konkretno mislim na Kinu, na Rusiju, na regionalne organizacije BRIKS-a, ODKB-a, koje nam nikada i ni po čemu nisu bile neprijateljske, u smislu afirmacije srpskih nacionalnih interesa.Šta bi trebalo raditi dalje? Ne možemo mi promašenim kursom, odnosno strateškim pozicioniranjem, bezuslovnim vezivanjem za Evropsku uniju ostvariti srpske nacionalne interese, zaštititi Kosovo i Metohiju, sačuvati Republiku Srpsku i očuvati neku suverenost. Politička neutralnost u ovim vremenima mislim da je prava mera za pozicioniranje Srbije u smislu primene ovakve deklaracije i daljeg pozicioniranja Srbije u budućnosti, kao i ravnopravna saradnja nakon te političke neutralnosti sa drugim regionalnim organizacijama, poput BRIKS-a, ODKB-a, NATO-a. Mi danas smo se ipak, iako kažemo da smo vojno neutralna država, suštinski pozicionirali više na zapad. Favorizujemo Evropsku uniju, bez ikakvih uslova, NATO takođe, vezujemo se uz tu Nemačku, Francusku, druge su nam zemlje, eto tako, dobrodošle, ali ne nikada ravnopravno sa ovim državama.Sve ovo proističe iz jednog globalnog problema, mi nemamo strategiju države, većina zemalja koje ozbiljno i dugoročno gledaju na svoju budućnost imaju takav dokument, često on nije javan nego je i tajan dokument, ali je prihvaćen od relevantnih političkih subjekata u zemlji. Da postoji strategija države posle nje je strategija nacionalne bezbednosti koja je u dva navrata doneta onda bi bile uređene ili izrađene iz strategije svih resornih funkcija.Sramota je da posle toliko vremena nama neko ministarstvo egzistira, a nema strategiju za tu funkciju države ili ona ministarstva koja integrišu više funkcija da nemaju više strategija, ali da za svaku od tih pojedinačnih funkcija. Da imamo strategiju države lakše bi doneli i ovakvu deklaraciju ili bilo koji strateški dokument i imali tu nacionalnu sinergiju i spoj između izvršne, zakonodavne vlasti i naroda. Danas narod po svojim opredeljenjima u mnogome se razlikuje i od vlasti i od većine opozicije i to je osnovni problem koji se očigledno prelama i oko litijuma i rudarenja.Što se tiče samih saznanja i pretpostavki Generalni sekretarijat Vlade zna da ima zato akademske institucije o tome se odavno drži nastava i u Vojnoj akademiji, na FON, nekoliko ljudi bi nekoliko ljudi bi moglo da uspostavi taj strategijski sistem, neko to gleda kao formalno, ali nije formalno taj strategijski sistem je suštinski za kontinuitet vlasti i za kontinuitet sprovođenja osnovnih, nacionalnih interesa i ciljeva.Ne smemo robovati kroz podanički odnos prema Evropskoj Uniji ne videti šta stoji kao problem, šta Evropska Unija čini prema nama. Mi vidimo da Evropska Unija čini sve i često to i ne sakrivaju, pa i sada kada je bio i Šolc i predstavnici Evropske Unije oni govore o Kosovu kao posebnoj državi, govore o Srbiji kao drugoj državi mislim da bi bilo primereno da se i na toj konferenciji za štampu istakne da je to deo države Srbije i da nikada nećemo ni po cenu bilo kojih, da kažem Unijom ili integracija odustati od svoje nacionalne teritorije.Mislim da smo skoro dotakli dno u pitanju raslojavanja naroda oko ključnih istorijskih interesa. Ostalo je nakon svega što smo predali stranim vlasnicima i banke i resorno bogatstvo vezano za privredne objekte, infrastrukturu, poljoprivredno zemljište još rudna bogatstva, elektroprivreda, odbrambena industrija i nema puno još tih adresa. Šta će to naša deca imati i reći da je njihovo za 20, 30, 40 godina.Ovo sve kada govorimo i o ovom litijumu i sa time polako da privodim kraju kako bi izgledala Srbija ako se zaista na ovoliko lokacija pa i bezbedno po nagoveštajima nekih analitičara izvrši eksploatacija litijuma i bora? Šta bi ta naša deca rekla, šta su njihovi preci, očevi, dede radili da dozvole da Srbija postane periferija Evropske Unije i da mi u ime te Evropske Unije i Nemačke treba da damo da otvorimo utrobu Srbije?Mislim da vlast i opozicija trebaju sve više gledati na volju naroda i rukovoditi se time, mislim da ovo može postati ogroman bezbednosni problem kao da nas nevidljiva ruka vodi u ogromno raslojavanje koje nam sledi u narednim mesecima, to je veliki izazov, cena toga je daleko veća od onoga što bismo mi dobili od eksploatacije litijuma u ime toga i da ne dođe do raslojavanja potrebno je da se nađe kompromis i da se organizuju razgovori vlasti i opozicije da poslušaju narod i da završe ovo pitanje sa jednim članom oko izmene zakona sa zabranom i ispitivanja i eksploatacije i litijuma i bora. Hvala. vam.Dobro, vi ste kao parlamentarac makar za razgovore što je pohvalno, imate ove koji su kao parlamentarci protiv razgovora i javnih slušanja i debate, tako da je to pohvalno.Sada reč ima Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, danas raspravljamo o jednom režimskom pamfletu koji je predložila Rio Tinto koalicija, za koju grubo zloupotrebljen reč svesrspki. Kako se neki dokument može nazvati svesrpskim, a predlažu ga članovi stranke koji su se zakleli nad Ustavom Aljbina Kurtija da će poštovati, evo, smeje se ovaj koji je položio zakletvu, kako se mogu smatrati neki smatrati neki dokumenti svesrpskim, a predlažu ga poslanici Srpske liste filijale SNS na Kosovu i Metohiji koji zajedno sa Aljbinom Kurtijem rade na stvaranju velike Albanije.Kako se može nazvati neki dokument svesrpskim a svesno su u kreiranju ovog dokumenta isključeni Srbi iz Hrvatske, čime režim Aleksandra Vučića svesno staje na stranu režima NDH i Ante Pavelića koji je negirao postojanje….(Isključen

Tako da nakon toga Odbor za administrativno budžetska pitanja donosi odluku o raspoređivanju sredstava i najčešće se ta sredstva uplaćuju eparhiji Raško-Prizrenskoj i Fondu za lečenje dece od retkih bolesti. Tako, da evo, makar nebuloze koje pričate da ima neko neke vajde od toga.Sada, možete da nastavite, ali vas molim da poštujete neke minmalne civilizacijske norme, minimalne. Izvolite. Ja zahtevam od portparola Rio Tinta koalicije da me nikada više ne prekida kada govorim o izdaji srpskih nacionalnih interesa. O ovome govori i citiram ih: Zoran Đinđić, trideset godina kazao vam je da ste vi opasniji za opstanak Srba od Pavelića, Crne legije i Jasenovca zajedno. To vam je kazao u ovoj skupštini i ponavljam njegove reči, njih je ponovio Aleksandar Martinović, neka citira te reči – vi radikali ste više učinili propasti Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nego Ante Pavelić, vaš uzor.Dakle, sada se vraćam na ono što jeste tema dnevnog reda, vi ste razognjištili Srbiju, razognjištili, zanoćili ste nam dane, uništili ste sve što smo stvarali kroz tri veka borbe za slobodu. Vi ste sa oltara pokrali. Vi ste, taj vaš lažni patriotizam, stavili na pogon na litijumske baterije. Vi ste zadijasporili Dečane, Bogorodicu Ljevišćku, vi ste učinili da to bude naša dijaspora svojom izdajničkom politikom i sada vi donosite neku Svesrpsku deklaraciju.Naposletku,

skakavci nešto ostave za sledeću godinu, a vi kao termiti sve da uništite, da posle vas ništa ne postoji. I, što ste tako alergični na istinu? Evo, vidim malo pre, baš ste alergični na istinu, boli vas istina, da ste tako alergični na litijum, kao što ste alergični na istinu, pa znate gde bi nam bio kraj.Da ste ovako alergični na proviziju kao na istinoljublje,

pevate.Vidite, sada je očigledno jasno, da je netačna tvrdnja, da je Aleksandar Vučić doveden da završi sa Kosovom. On je doveden da završi sa Srbijom i na kraju svog mandata i on će, kao njegov uzor Stipe Mesić moći da kaže, moj posao je završen, Srbija je više nema, sa naprednog džuboksa će mu svirati pada Vlada, a neće svirati „danke dojčland“.Samo ima jedan problem u tom vašem projektu, ustao je „Jadar“, valja se Valjevo, grmi Srbija, nećete kopati i za kraj gospodo naprednjaci da vam kaže, da li znate da ćete morati da vraćate proviziju i to ćete proviziju vraćati iz Zabele iz Zabele i vodite računa kada tamo budete okopavali krompir da ne nađete slučajno litijum, jer on će kod vas dugo godine izazivati jaku alergijsku reakciju, mnogo jaču nego što ste alergični na istinu.Građani istinu.Građani Srbije u ime istine, u ime slobode, u ime pravde pozivam vas da zajedno očuvamo Ustav Republike Srbije, u ime slobodarske tradicije našega naroda, u ime otporne gle borbe za slobodu, pozivam vas da se organizovanim otporom suprotstavimo ideji, uništenja Srbije ili Srbija ili „Rio Tinto“, ili napredna mafija. Moj izbor je uvek slobodna Srbija. Naprednu mafiju na robiju, neće biti amnestije. Živela slobodna Srbija! Izvinite, mislila sam da je saživela slobodna Srbija, da je to kraj, ali bilo je i dalje nešto, ali svejedno i to živela slobodna Srbija, vaše je bilo nakon isteka vašeg vremena, možda ne samo figurativno, da je bila živela slobodna Srbija u vreme dok ste bili vlast drugačije bi možda bili rezultati, ali tad je baš bilo briga za živelu slobodnu Srbiju.Žao mi je narodni poslaniče što u vaše vreme koje je bilo više od pet minuta, niste iskoristili da odgovorite makar na jedno od sedam pitanja koja sam postavila, toliko o odgovorima na ta pitanja.Reč

umivene, pristojne, obrazovane, lepše Srbije, koja vas čeka ukoliko ova grozna Srbija SNS bude u Zabeli, kao što priča. Eto, to je to je lider te Srbije i imali ste prilike da vidite kako to izgleda, ako vam se ovo sviđa imate za koga da glasate, to su ove stranke sa ove druge strane, on im je predstavnik, on im je lider, on im je slika i prilika, tako da, jasno vam je ako to želite, izbor vam je jasan. Hvala. **Tijana Perić Diligenski** Zahvaljujem predsedavajuća.Imam jednu molbu za vas, da ubuduće me prozivate sa dr Tijana Perić Diligenski, budući da taj manir imate i prema drugim narodnim poslanicima, konkretno prema gospođi Jorgovanki Tabaković, koja je bila doktorant i sad je doktor nauka sa Edukonsa. Da li je Edukons vredniji od Beogradskog univerziteta, ja lično mislim da nije i to je odličan šlagvort da se osvrnem i na tačku 31. dnevnog reda, koja se odnosi i na Predlog za izbor gospođe Tabaković na treći mandat za prvu damu javnih finansija Republike Srbije.Ja sam pažljivo iščitala 12 stranica njene biografije koja deluje, kao da je bogatija, impresivnija od samog Džozefa Stiglica. Ja razumem da mi preko puta nas imamo gospođu koja je bila „Vunder kind“ u Vučitrnu. Ne sumnjam da je žena zaista inteligentna, a gde je bila ta inteligencija i ta ingenioznost 2021. godine, kada ona kaže i uvezena inflacija i kada je Republika Srbija uz Tursku i uz Mađarsku imala najveću stopu inflacije.Ja neću da se bavim prvim izborom gospođe Tabaković za prvu damu javnih finansija Republike Srbije. U tom trenutku… Hvala vam, nećete se baviti, pošto nemate više vremena, imali ste minut i 17 sekundi. Hvala vam dr. Diligenski, bilo je zadovoljstvo.Idemo dalje. **Đorđe Pavićević**

Hvala predsedavajuća. Poštovani građani i građanke, ja ću govoriti o deklaraciji jer smo ovde puno puta čuli da ustvari malo se govorilo o samoj deklaraciji, čuli smo to i u medijima od strane predstavnika vlasti, pa čak i predsednica Skupštine je govorila o tome da ovde niko nije pročitao deklaraciju, da ne zna o čemu se tu radi i šta tu piše. Ja ću vam objasniti zašto naša poslanička grupa Zeleno levi front neće glasati za ovu deklaraciju i za to imam mnogo razloga. Najpre da je ovaj tekst ovog dokumenta loš za republiku Srbiju, a čuli smo da se za njega glasalo na Vladi i da se jednoglasno glasalo, da su svi predstavnici Vlade glasali za to, ali ću pokazati da taj tekst ustvari ne dotiče one najvažnije probleme koje opterećuju našu državu.Drugo, državu.Drugo, smatramo da je ovaj tekst donet u lošoj nameri, donet je da se učvrsti vladavina Aleksandara Vučića i posredno Milorada Dodika, kao što smo već pomenuli ovo jeste jedna prorežimska prorežimska deklaracija u tom pogledu.Ono što je, ne najmanje važno možete vikati koliko hoćete, nastavite, možete da građani čuju, šta se dešava sa te druge strane, strane, ono što nije najmanje važno za mene, ili za nas, da je ovo jako loš napisan dokument, to je dokument koji vrvi od prideva atruizama, nekih praznih fraza. Recimo pridev – srpski, sa varijacijom svesrpski, ponavlja se više od 200 puta u tekstu. Reč nacionalni se pojavljuje u oko 40 slučajeva, recimo pojam pravo se pojavljuje u skoro 50 slučajeva, ali se osim u imenima raznih dokumenata, uvek se i gotovo isključivo odnosi na kolektivna prava.I moj najlepši deo ovde jeste ustvari to pozivanje na negovanje srpskog jezika i ćirilice, a to znači da u istom delu teksta i sličnom delu deklaracije gde se poziva na zaštitu srpskog jezika, na čistom srpskom jeziku i ćirilici piše da ćemo, da ćete formirati set mera. To formiranje seta mera jeste jedna divna srpska fraza koja je preuzeta verovatno iz onih međunarodnih dokumenata i direktno prevedena, tj. tj. neprevedena sa engleskog jezika.Šta je ova deklaracija i šta ona predstavlja u ovom pogledu? Ona je dokument u kome je, kako nam je predsednica parlamenta rekla, na RTS nešto slično i danas, šta mi treba da radimo za nas. I da vidimo šta mi u stvari treba da radimo za nas po tekstu ove deklaracije, ona je doduše dodala da shvata zašto neke leve partije neće glasati za njega,

jeste.Predsednica Skupštine je takođe pomenula da su opozicione partije pozvane na koktele, jedan u zgradi Skupštine, drugi na krovu TC „Galerija“, i kao na sam događaj na Trgu Republike. Ipak, predsednica Skupštine izgleda nije palo na pamet da pozove opoziciju na zajedničku sednicu Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, na kojoj je usvojen tekst ove Deklaracije, niti ustvari da učestvuje u sastavljanju, glasanju ovog dokumenta, tako se valjda u vladajućoj koalicije, vladajućoj stranci zamišlja sabornost, jedinstvo srpskog naroda na krovu tržnog centra u Beogradu na vodi, koji je simbol kraja vladavine prava prava u Srbiji, ali je isto tako i simbol nasilja i korupcije.Valjda u opoziciji ne sede dovoljno dobri Srbi da bi, ma kako to bilo teško saznati ko je to bio organizator, pozvao na sve ove događaje, nego samo na neke izdvojene.Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava, naglašavam ovo -političkih prava, je dokument u kome se piše o tome šta mi treba da znamo, šta smo, ko smo, u šta treba da verujemo, čega treba da se sećamo ili, što je još važnije, šta treba da zaboravimo, kako treba da vaspitavamo decu, šta ona treba da uče u školi, kampovima, u crkvi

objasnio, da je reč o tome da mi Srbi mislimo svojom glavom.Ova fraza je dostojna Monti Pajtonovaca, jer kako neki kolektivni subjekt misli svojom glavom to je teško shvatiti, osim ako se ne uzme u obzir ono što smo ovde danas čuli i to, pre svega, od osobe koja najviše više sa one tamo strane, a to je da valjda imao nekakvog pastira koji će nas, u biblijskom smislu pastira, voditi kroz ove nedaće kroz koje se nalazimo.Nabrajao nam je ministar, na primer, Martinović čega sve treba da se sećamo i šta sve treba da zaboravimo, kao i ministar policije koji je govorio iz slične perspektive, ali mnogo toga nisu pomenuli. Mnogo toga su sami zaboravili. Recimo, ja ću pomenuti da srpska deklaracija potpisana 8. juna, dan pre 25. godišnjice potpisivanja Kumanovskog sporazuma koji je prihvatila jedna slična Vlada i pominjanjem je zato što je i tada bilo govora o nacionalnom jedinstvu, a Vlada se i zvala nacionalnom jedinstvu. Pominjem je i zato što i danas u ime tog jedinstva isti akter i slične koalicije čerupaju Srbiju.Ono Srbiju.Ono što smo ovde čuli od predstavnika Vlade najviše, ali i od drugih jeste galimatijas o tome šta jeste ova deklaracija. Ona je nacionalni program, stub politike, platforma, kišobran, nacionalna podloga, vraćanje sebi i suštini zaštita kolektivnih prava, zaštita nacionalnih i državnih interesa i ima nekoliko opasnih formulacija koje podsećaju na neka loša vremena, a to je osnov borbe za opstanak ili odgovor na ugroženost u regionu.Čini mi se da ova rasprava o deklaraciji pokazuje jednu stvar, jednu stvar, a to je da ni vi sami nemate saglasnost o tome šta deklaracija jeste, a jedino u čemu ste saglasni jeste šta sa njom može da se čini. Znači, može se tako može se tako saborno i složno udarati po izdajničkoj opoziciji levo ili desno, može se guslati o patriotizmu dok se rasprodaju državni resursi ili, recimo, dok sklapate različite sporazume vezane za eksploataciju rude Jadra. Znači, pre svega memorandum o projektu Jadar. Može se istovremeno govoriti o ugroženosti i opstanku Srba i o tome da Srbi žive bolje ikad i da će živeti još bolje. Možete govoriti o tome da sprečavate, kao što je predsednica parlamenta… **Ana Brnabić** Molim vas samo da privodite kraju pošto vam je isteklo vreme. Da, samo poslednja rečenica.Da sprečavate da se srpski narod naziva genocidni, ali vam je valjda u redu da bude ratno-zločinački ili strašno-zločinački, kako u stvari predsednik države kvalifikuje kvalifikuje masovne zločine u Srebrenici.Hvala. Hvala vam.Samo da pojasnim pošto se deo ticao mene. Kao što znate, ja volim i svuda i pozivam poslanike iz redova opozicije, ali ste mi zamerili što se nisam udostojila da pozovem poslanike opozicije na zajedničku sednicu dve Vlade, to može samo predsednik Vlade. Ja nemam nikakve ingerencije da pozivam na bilo kakve sednice Vlade bilo koga. Samo mali podsetnik toga.Sada

pošto je narodni poslanik imao potrebu da me prozove u nekom negativnom kontekstu, dozvolite mi samo da iznesem nekoliko nekoliko impresija o njegovom govoru, odnosno o stavovima koje je izneo o ovoj deklaraciji.Mi se u 2024. godini suočavamo sa jednom vrstom hajke protiv predsednika Aleksandra Vučića, protiv Vlade Republike Srbije, protiv većine u Narodnoj skupštini koja će da glasa za ovu deklaraciju i ta hajka je slična onoj hajci koja je vođena, a i dan danas se vodi protiv jednog dokumenta

dokument je prvi put objavljen, odnosno ugledao je svetlost dana tako što su ga objavile „Večernje novosti“ negde u jesen 1986. godine, ali ga nisu objavile pod njegovim punim nazivom.

Pisali su ga Vasilije Krestić, Dušan Kanazir, Dobrica Ćosić, Dejan Medaković. Ne znam da li vam znače nešto ta

i to se odnosi i na ovu deklaraciju koju ćemo mi ovih dana da usvojimo sa vama ili bez

da je ona velikosrpski dokument, da je ona bila priprema koja je pisana za Slobodana Miloševića kako bi otpočeo ratove, da je to jedan genocidni dokument koji poziva na istrebljenje nesrpskih naroda u bivšoj Jugoslaviji itd.Međutim, sve to što je rečeno o tom dokumentu je neistina i ljudi koji su o tom dokumentu pričali ga, po pravilu, nisu ni pročitali. Ja do dan danas nisam čuo

dijagnozu političkog i ekonomskog stanja tadašnje Socijalističke Jugoslavije, a na drugoj strani predloge rešenja. Ni u jednom redu, ni u jednoj rečenici se ne poziva ni na kakvu mržnju, ni na kakvo etničko čišćenje, ni na kakvu Veliku Srbiju, ni na kakvo rušenje Jugoslavije. Poziva se na rešavanje gorućih političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih problema sa kojima se suočavala tadašnja socijalistička Jugoslavija i tadašnja Socijalistička Republika Srbija i srpski narod u toj Socijalističkoj Jugoslaviji.Tako vam je gospodine Pavićeviću i sa ovom deklaracijom koju, čini mi se, iako ste vi pokušali da stvorite utisak da ste je detaljno čitali, čini mi se da je niste baš dovoljno detaljno čitali. Nema nikakvog poziva na mržnju,

što vam je danas lepo rekla predsednica Narodne skupštine i kao što vam je do sada mnogo puta rekao i predsednik Republike Aleksandar Vučić i predsednik Vlade gospodin Vučević, ova deklaracija, između ostalog, poziva na mir, stabilnost. Ova deklaracija predstavlja jednu ispruženu ruku Srbije i srpskog naroda državama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije i narodima koji su nekada zajedno sa nama živeli u toj Jugoslaviji.Međutim, šta je vaš problem, odnosno šta je problem tog dela intelektualne ili nazovi intelektualne elite kojoj vi pripadate? Vi pripadate onom delu elite ili kvazielite u Srbiji koja svako pominjanje Srbije, srpstva, srpskog ujedinjenja, srpske sloge doživljava kao projekat stvaranja velike Srbije. Vi spadate u red onih ljudi koji imaju potrebu da svoje evropejstvo, svoju kulturu, svoje obrazovanje, svoju načitanost, svoj mondijalizam dokazujete time ko će od vas biti veći autošovinista. To ste pokazali i u ovoj svojoj poslednjoj rečenici.Ja zaista ne želim da me iko pogrešno shvati ili da me pogrešno protumači, ali ne razumem zašto svi vi koji sebe smatrate demokratama, filantropima, protivnicima velike Srbije, protivnicima srpske sloge stalno imate potrebu da se nekome dokazujete, da se nekome pravdate i onda u poslednjih nekoliko godina, to vam je valjda nametnuto od nekoga kao neka vrsta narativa, stalno imate potrebu da spominjete tu Srebrenicu.Sada mi treba po milion puta, po dva miliona puta da kažemo – žao nam je zbog zločina koji se desio u Srebrenici, žao nam je zbog onoga što se tamo desilo u julu 1995. godine, ali to vama nije dovoljno, ni kada se ponovi milion puta, ni dva miliona puta, ni pet miliona puta, nikada vama nije dovoljno. Zato što je to što se desilo u Srebrenici u julu 1995. godine maslinova grančica sa kojom vi pokušavate da sakrijete da ustvari vama uopšte nije stalo do interesa Srbije, do interesa Republike Srpske i do interesa srpskog naroda.Ja sam pokušao neki dan i sve vreme ste mi dobacivali da objasnim da se Srebrenica nije desila baš tek tako. Maločas je jedan vaš kolega, a neću da kažem šta mu je Tomislav Nikolić svojevremeno rekao, kada je imao tako jedan histeričan i agresivan napad u Narodnoj skupštini, šta veterinari rade u takvim situacijama.(Aleksandar plašim se, nego neću da skrenem sa teme.Da biste bili krajnje intelektualno pošteni, onda morate da objasnite građanima Srbije, ali morate da budete pošteni i prema samima sebi, pa da kažete da ono što se desilo u Srebrenici, nije se baš desilo tek tako.Vaš kolega, koji sedi u ovoj žutoj košulji tu pored vas, spominjao je kako je jedanput Zoran Đinđić u Narodnoj skupštini, mada se ja ne sećam da je Zoran Đinđić to ikada rekao, a inače gospodin u žutoj košulji u to vreme nije ni bio član DS, on je postao on je postao član DS tek nakon smrti Zorana Đinđića, isto kao i Dragan Đilas i on o političkom delu Zorana Đinđića zna jako malo, ali spominjao je nekakvu „Crnu legiju“, spominjao je Antu Pavelića itd.Na tom prostoru istočne Bosne 1941. i 1942. godine ta „Crna legija počinila je toliko monstruozne zločine da su Nemci tražili od tog istog Ante Pavelića da obustavi akciju ubijanja Srba u istočnoj Bosni, pa se onda desila 1991. godina kada je odavde iz Beograda poslata poruka bosansko-hercegovačkim muslimanima nemojte da izlazite iz Jugoslavije, nemate potrebu za tim, u Jugoslaviji su muslimani jedini na svetu, kao verska grupa, priznati kao nacija. Ni jedno pravo im nije bilo uskraćeno. Ponuđeno je predstavnicima muslimana koji su došli u Beograd, između ostalog, da

ste mogli da očekujete od srpskog naroda u BiH, koji je preživeo genocid u Drugom svetskom ratu, posle referenduma u kome Srbi nisu hteli da učestvuju, nego strah,

ponovnom pokušaju genocida nad njim koji je pokušan da se izvede, a nažalost je delimično uspeo u periodu od 1992. do 1995. godine. Zašto vam to govorim? U taj kontekst morate da smestite i događaje iz jula 1995. godine u Srebrenici koje svaki razuman čovek osuđuje, ali jedan veliki engleski istoričar je rekao – jedna činjenica izdvojena iz mora drugih činjenica je čudovište. To vi radite. Vi ste jednu činjenicu – zločin u Srebrenici koji se desio u julu 1995. godine, ma kako ga kvalifikovali, neko ga kvalifikuje kao genocid, neko ga kvalifikuje kao ratni zločin, ali vi ste ga istrgli iz konteksta.Vi ne kažete šta je bilo na tim prostorima 1941, 1942. godine, šta su radili Pavelićev poverenik za BiH Jure Francetić i njegov zamenik Rafael Boban

poglavniče, hrvatska vojska izbila je na istočnu granicu domovine. Izbila je tako što su popalili apsolutno sva srpska sela u istočnom Podrinju, decu su nabijali na bajonet. To je radio Naser Orić 1992, 1993. godine.Međutim, sve ste to zaboravili, ako ste to ikada i znali, i onda ste se uhvatili Srebrenice i svako se uhvati Srebrenice ko pokušava da dokaže da je veliki evropejac, da je veliki demokrata i mora hiljadu puta da ponovi da smo mi genocidni i da se desilo nešto što se nikada u istoriji nije desilo da bi time dokazao, šta, da pripadate nekom demokratskom klubu, da pripadate civilizovan delu sveta ili kako vole da kažu ovi iz hrvatske Vlade – da ste na pravoj strani istorije.Stalno imate potrebu da ovde među nama Srbima tražite neke genocidne ljude, neke tajno velikosrbe, čak i fašiste. Ni to vam nije strano. Tražite fašiste među u narodu koji je najviše stradao od fašizma. Pored Rusa, Poljaka i Jevreja, to su Srbi.

Aleksandar Vučić, prerušeni radikal, kroz ovu deklaraciju hoće da stvori veliku Srbiju.Da vam kažem nešto, gospodine Pavićeviću. I vama i nekima koji su ovih dana pričali o velikoj Srbiji, ta velika Srbija nikad nije postojala, a stalno se narodi na Balkanu plaše velikom Srbijom. Kao što je Karl Marks rekao svojevremeno - bauk kruži Evropom, bauk komunizma. E, tako Balkanom kruži bauk velike Srbije.Ali, da vam kažem. Velika Srbija nikada nije postojala, ali je i te kako postojala velika Hrvatska,

toga se donosi ova Deklaracija, da bi se Srbi konačno, vi kažete i to mi spočitavate, da gledaju na svet svojim očima, a čijim očima da gledaju? Tuđim? Nekim stranim? Pa, da gledamo svojim očima i da razmišljamo svojom glavom, da vodimo računa o svojim interesima.Šta je naš interes u ovom trenutku? Da sačuvamo mir, stabilnost u Srbiji i da obezbedimo njen ekonomski razvoj, i da ne dozvolimo da bilo ko uvuče Srbiju i srpski narod u bilo koji svetski sukob. Od Srba, pa i od vas koji ste takođe Srbi, ne zavisi ni kada će prestati rat u Ukrajini, ni kada će prestati ubijanje u Gazi, ni kada će prestati ovo ludilo koje se dešava u svetu. Ali, od nas i te kako zavisi da li ćemo sačuvati našu jedinu Srbiju, da li ćemo sačuvati u njoj mir i stabilnost i da li ćemo u ovim teškim i preteškim vremenima uspeti da obezbedimo njen daljni ekonomski razvoj.Ako u tome uspemo, biće više novca za ono što su pričale neke vaše kolege, i za zdravstvo i za školstvo i za poljoprivredu i za sve druge građane koji žive u Republici Srbiji.Dakle, nemojte da tražite u ovom dobronamernom, u ovom ljudskom dokumentu, u ovom hrišćanskom dokumentu bilo šta ružno, bilo šta negativno. Nema u njemu nikakve mržnje.Na kraju krajeva, kraju krajeva, vi zaboravljate da je tom Saboru prisustvovala i Njegova Svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Ako mi nađete posle patrijarha Pavla čoveka koji je više u SPC smireniji, smireniji, posvećeniji miru, ima razumevanja za sve narode koji žive zajedno sa nama ili žive pored nas od gospodina Porfirija, nećete u tome uspeti. Čovek je bio mitropolit u Zagrebu. Živeo je među Hrvatima. Poštovali su ga i on je poštovao njih. On je prisustvovao, to nećete da kažete, ovom Saboru i on je, između ostalog, blagoslovio ovu Deklaraciju. Nadam se da ne mislite je i patrijarh Porfirije velikosrbin, četnik, da je u službi režima Aleksandra Vučića, da i on hoće da stvori veliku Srbiju. Nadam se da ne idete toliko daleko u tim vašim političkim fantazmagorijama.Žao mi je i ja mislim da je svakom razumnom Srbinu žao što sa takvim ponosom kažete da nećete da glasate za ovakvu jednu Deklaraciju i za ovakav jedan dokument.

Vi kao Srbi nećete da podržite Deklaraciju svesrpsku, ali će za to glasati Mađari, glasaće Hrvati, glasaće pripadnici drugih naroda, koji su prisutni i u Vladi Srbije, prisutni su i ovde među našim narodnim poslanicima. Među našim narodnim poslanicima imate i Srbe i Mađare i Bugare i pripadnike svih nacija i vera koji žive u Srbiji.Na kraju krajeva, ne morate da glasate za ovaj dokument, ali molim vas kao boga, svoje evropejstvo, svoj kosmopolitizam, nemojte da dokazujete time što ćete da budete autošovinista i što ćete po milioniti put da kažete - e, ali desila se Srebrenica. Jeste, desila se Srebrenica, ali desilo se nešto i pre te Srebrenice.Ovim

jedna žena koja je bila na vašoj strani u ideološkom smislu, ali je bila od vas mnogo obrazovanija i mnogo pametnija, pokojna Latinka Perović, ja se sa njom u mnogo čemu nisam slagao, čitao sam mnoge njene knjige, njene tekstove itd, ona je čak bila i član, ako se ne varam, Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ali nema to nikakve veze, bila je pametna i obrazovana žena, izgovorila je i napisala jednu sjajnu rečenicu: &quot;Istorija nije samo tekst nego i kontekst&quot;. Uvek to imajte u vidu.

što ova deklaracija o političkim i nacionalnim pravima Srba sa Svesrpskog sabora nije usvojena i u delo sprovedena posle Prvog svetskog rata i milion i 280 hiljada žrtava i 28% ukupne populacije tada u Srbiji.Posle veličanstvene ratne pobede ujedinili smo se sa drugima u čvrstoj veri da su se oni ujedinili sa nama, a ispostaviće se da su se oni ujedinili protiv nas. Umesto da smo stvorili državu za nas mi smo u suštini stvorili državu protiv nas. Tu državu su 25 godina kasnije komunisti rasparčali u niz država koje su danas postale bašte za negovanje mržnje prema nama, prema Srbiji.Ujedinjenje sa poraženim 1918. - 1945. skupo je koštalo Srbe i Srbiju. Jugoslavija je po meni bila spomenik kosturnica srpskog naroda sa Jasenovcem u vreme Drugog svetskog rata, tada najvećim srpskim gradom.

Pobili su nam dva Beograda oni sa kojima smo se ujedinili 1918.Na kostima jasenovačkih žrtava stvorena je komunistička Jugoslavija koja je bila mašina za dodatno rasrbljavanje srpskog naroda. Hteli smo sa drugima da stvorimo Jugoslaviju, državu prosperiteta za sve, a stvorili smo sebi vekovne mrzitelje. Koliko smo bili naivni govore činjenice

Danas ti Montenegrini kažu da je tada srpska vojska koju je predvodio polu-Crnogorac okupirala Crnu Goru. Zahvaljujući pobedi i poklonu srpske vojske danas od turizma žive te dve države, Hrvatska i Crna Gora.U Jugoslaviju, gde smo okupili svoje mrzitelje, Srbi su ušli sa 49% stanovništva, svih drugih koji nisu bili Srbi bilo je 51%. Iz nje smo izašli sa 36%, a svih drugih je bilo 64%, a to znači, na ulasku 1921. godine, po prvom popisu, na 100 Srba u Jugoslaviji bilo je 106 onih koji nisu Srbi, a 1991. godine na kraju Jugoslavije na 100 Srba bilo je 177 onih koji su druge nacionalnosti. To su rezultati našeg udruživanja sa poraženima i nedostatka borbe za nacionalna i politička prava. Statistika je matematika, nauka, iz nje se više nego jasno vidi nad kim je izvršen genocid u šest decenija tokom 20. veka. Sve druge tvrdnje o nekom drugom genocidu je neistina. To je genocid nad istinom.Mađarska je posle dva rata izgubila trećinu teritorija kao deo poražene strane u tim ratovima, a Srbija je kao pobednica u dva rata izgubila trećinu naroda kao pobednica. Ti gubici su valjda danas razlog da se dva naroda mađarski i srpski sve bolje razumeju. Strah od velike Srbije je izmišljen da se iz stvorenih komunističkih državica Srbi pobiju i proteraju, a teritorije na kojima su vekovima živeli zadrže. To je istina ako hoćemo da je vidimo, ona se vidi kroz „Oluju“ i progon Srba iz Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine.Danas je Srbija velika, vrednosno velika, i strah je u državicama oko nas, drugorazrednim protektoratima, danas od vrednosno velike Srbije. Moj apel našim autošovinistima, mi smo više puta imali kao narod naviku da kada nas neko napadne, jedan naš deo naroda se pridruži napadačima. Toga ima i danas. Molim vas, nemojte to da radite. Od naših unutrašnjih sukoba i podela jedino mi nikada nismo imali koristi.Uprkos svemu kroz šta je srpski narod prošao u 20. veku, mi ne treba da gajimo ljubav prema mržnji. Srbija i srpski narod poštuje sve druge, ali i sebe. Ponosan sam na činjenicu da i posle svih sukoba iz 90-ih jedino Srbija nije promenila etnički sastav, nijedan narod ni manjina nije na traktorima bežala iz Srbije.Svesrpska deklaracija sa srpskog sabora i okupljanja oko samih sebe, radi legitimne zaštite nacionalnih i političkih prava ostatka našeg ponosnog naroda. Dosta smo mi bili ludo hrabri, vreme je da budemo i mudri. Dosta smo ratovali za druge, vreme je da živimo za sebe. O ovoj deklaraciji najbolje govore stihovi Alekse Šantića, očni glase: „I svuda gde je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja. Živeo srpski narod“. Hvala vam.Hajde da pređimo sad na sve replike.Prvo reč ima Đorđe Pavićević. Izvolite.

o onome što sam ja rekao. Samo nekoliko stvari, niti sam pominjao memorandum, niti veliku Srbiju i ne znam zašto niste opomenuli govornika da ne interpretira moje stavove na takav način. Ali ono što jesam pomenuo jeste da vi sami interpretirate ovaj tekst onako kako vam odgovara, a najčešće da bi udarali po opoziciji i da bi govorili ovo što smo sada čuli, da smo mi ovde nekakvi loši Srbi. Mada, hvala ministru što mi je priznao moju nacionalnost, valjda se to tako radi ili tako se broje krvna zrnca broje krvna zrnca u SNS. Ali, isto tako, nije priznao punokrvni politički status u tom smislu. Kada se govori o svesrpskim, onda se kaže sa vama ili bez vas, mi ćemo usvojiti to. To se zove svesrpska deklaracija, pa onda bez nekih valjda i ne može da se usvoji. Ima toga još, ali nemam vremena.Da kažem samo još jednu stvar, niti sam ja uveo ovde, Srebrenica se pominje dva puta u tekstu deklaracije. Predsednica Skupštine je govorila o genocidnosti. Jedina moja poenta jeste u tome da ne možete zločine nacionalizovati, ne možete zločine podruštviti na takav način da nazivate ceo narod prema nekakvim zločinima, pa bilo to genocid, ali bio i ratni zločin ili strašan zločin, kako se često tu govori. Tako da, prosto, poenta je da nemate pravo da na takav način delite odgovornost za zločine koje su počinili neki ljudi sa imenima i prezimenima. Hvala Izvolite. **Srđan Milivojević** Poštovani građani Srbije, evo sam u petom sazivu narodni poslanik, dešavalo se da ljudi promaše dnevni red, promaše tačku, promaše mesec, godinu, ali da promaše epohu i vek, to se nije desilo u Narodnoj skupštini. Mi smo malopre svedočili desetominutnom izlaganju o memorandumu SANU iz 1986. godine, iz 1986. godine, iako na dnevnom redu imamo neki dokument koji je koalicija „Rio Tinto“ proglasila svesrpskim dokumentom i svesrpskom deklaracijom.I onda se nama spočitava da nismo dovoljno Srbi i stalno nam se spočitava neka mržnja. Znate, mnogo gledate u sopstveno srce kada komentarišete naše stavove. Pogledajte malo svet oko sebe. Zašto svuda vidite mržnju? Pa zato što gledate u sebe i prenosite nam ono što vidite u sebi, ono što osećate prema Srbiji i prema srpskom narodu. Vi da volite ovaj narod, ne biste kopali litijum. Vi da volite ovaj narod, kazali biste – obustavljamo taj štetočinski projekat. Vi da volite ovaj narod, nikada ne biste kazali – ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Vi da volite ovaj narod i da volite Mađare, pa nikada ne biste formirali jezičke patrole koje će odlaziti na sever Srbije da vide ko od Mađara ne zna dovoljno srpski jezik. Vi da volite ovaj narod i da volite Mađare i Hrvate, pa nikada ne biste kazali – Mađarima jedan sendvič kad ih budemo selili, jer Mađarska je bliže, a Hrvatima dva, jer je Hrvatska dalje.Mi smo i tada i sada osuđivali takvu politiku i nikada nismo podržavali tu politiku i nikada nas ne možete pridobiti da budemo za tu politiku. Mi ćemo uvek biti protiv te politike. To nema nikakve veze. Vi narodu koji je stigmatizovan, vi narodu koji je izašao iz Drugog svetskog rata sa epitetom žrtve sada lepite epitet dželata. Vi ste promovisali tu politiku, vi ste kazali da je svaka presuda Haškog tribunala presuda srpskom narodu i isturili srpski narod ispred sebe. To nije pametno, to nije pristojno. Hvala, predsednice.Hteo bih da ukažem da zaista smatram da je na današnjem zasedanju zaista bilo dovoljno zloupotrebe mađarske nacionalne zajednice. Smatram da nas ovakva retorika vraća zaista nepotrebno u vreme nekih konfliktnih situacija. Mi smo svoje odnose raščistili, mi smo odlučili da ne želimo da gledamo u prošlost, odlučili smo da želimo da gledamo u uspešnu zajedničku budućnost. Mi zaista se radujemo da danas više novine nisu pune nekakvih konfliktnih situacija, već da mi danas možemo da razmišljamo zajedno sa Mađarskom, zajedno Srbi i Mađari o zajedničkim uspešnim projektima i zaista bih vas molio da više ne zloupotrebljavate mađarsku zajednicu. Mi smo mnogo veće patriote od vas, mi smo pošteni, mi radimo i gradimo ovu zemlju, a vi ako imate nekakve destruktivne porive, molimo vas da ih zadržite za sebe. Hvala.

ali ne postoji baš nijedan osnov.Pošto nemamo više prijavljenih za reč, zaključujem ovim zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 60. dnevnog reda i prelazimo na pretres u pojedinostima.Druga tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.Primili ste amandmane i izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Solja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić; zajedno Vojislav Mihajlović i Vladimir Đorđević; zajedno Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonjić i Dragan Petković; zajedno Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović; zajedno Borislav Novaković, Ivana Rokvić,

Na osnovu člana 158. stav 3. da predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa za ukupan pretres u pojedinostima imaju dodatno vreme od 15 minuta za poslaničku grupu, koje se ne računa u ukupno vreme za pretres o pojedinostima za poslaničke

Imamo podnosioce amandmana koji su se već prijavili za reč sada. Možete da se prijavite, dobićete reč. Dakle, nikakva problem, ne znam tačno šta je bila povreda Poslovnika.

Mi ovde danas vodimo raspravu o povećanju RTS pretplate i to četvrtom po redu povećanju od dana kad je Aleksandar Vučić obećao da će u potpunosti ukinuti RTS pretplatu. Jedino o čemu danas treba govoriti na ovu temu jeste, zašto bi građani Srbije uopšte plaćali bilo šta RTS-u? Po definiciji to je Javni servis građana koji treba da informiše pravovremeno, objektivno i pre svega istinito građane Srbije o njihovom javnom interesu, ali mi vidimo da to nije tako.Molim predsedavajuće ako mogu kolege da me ispoštuju dok govorim, sa one druge strane.Složila bih se da platimo duplo i pretplatu RTS-u, ukoliko bi se na tom istom RTS-u moglo čuti da u Negotinu mesec dana gori deponija i da ni jedna nadležna institucija nije imala ni jednu jedinu reakciju na to.Kada bi moglo da se čuje da su u Knjaževcu počeli istražni radovi, da su pobodene sonde prema Kalni, prema Minićevu, prema Boljevcu a da građani Knjaževca uopšte ne znaju o čemu se tu radi.Na RTS-u se može čuti da je u Zaječaru izrađen velelepni stadion od 30 miliona evra, ali se ne može čuti da na grudnom odeljenju zaječarske bolnice, kroz zatvorene prozore uliće sneg i ne može se čuti da je Zaječar ostao bez dežurnog anesteziologa i da su operacije sada mogu zakazivati, pazite, samo utorkom i petkom.Može se čuti na tom RTS-u i da je obećanje Aleksandra Vučića da će do kraja 2022. godine biti izgrađena nova bolnica u Boru, ali se ne može čuti da dve godine nakon mi nemamo ni projektnu dokumentaciju za tu obećanu novu bolnicu a kamoli temelj.Može se čuti i ovih dana od Aleksandra Vučića da je u Boru pet puta veći budžet, ali se isto tako ne može čuti da Borani od toga nemaju ništa, da sve ove godine, ove vlasti u Boru nije izgrađena nijedna zgrada, nijedna škola, nijedan vrtić.Ne može se na tom RTS čuti da dete sa slomljenom rukom u Boru čeka četiri sata zato što nemamo ortopede. Ne može se čuti da dete nakon epi napada čeka dva dana na uput za drugi grad, jer nama EG aparat ne radi već dve godine. Zar vi kolege poslanici, vas pitam, mislite, da su funkcioneri SNS bitniji od te dece, pa su oni na RTS-u, a ova deca ne.Evo, ja se slažem da platimo i deset puta više tu pretplatu koju predlažete, ali ako će se čuti na tom RTS-u Miodrag Živković iz sela Slatina, kome samo tri dana eksproprijacijom u korist Ziđina, oduzeto sedam hektara zemlje i koji je četiri godine na sudu i ne može da dobije pravdu. I, ne samo on, već još dvadesetak istih takvih domaćinstava u selu Slatina i selu Metovnica.Mogli ste čuti na RTS-u takođe obećanje Aleksandra Vučića da će deset dana nakon izbora 2022. godine doći u selo Krivelj i po njegovim rečima da će država stati uz meštane sela Krivelj, koji je prinudno Ziđin iselio, ali ne možete nigde čuti da on ni dan danas tamo nije došao, dve godine nakon tog lažnog obećanja, jednog u nizu samo. I, ne možete čuti na RTS-u da Jasna Tomić iz sela Krivelj, 79 dana svojim telom blokira kamione Ziđina, zajedno sa svojim komšijama i brani svoje selo.Davno ste spustili zavesu oko istočne Srbije, davno ste otpisali moju Timočku krajinu. Zar mislite da stvarno niko neće da je brani? Zar mislite da je niko, onako onako iz srca ne voli? Zar mislite da su svi poverovali suprugu gospođe ministarke Vujović, načelniku UKP Cmoliću koji je širio nacionalnu mržnju nazivajući prvo Vlahe, a onda i sve nas na toma području, incesiodnima, sifiličnima, ja samo citiram,

ja bih da vas podsetim, neka i vaš muž nauči, a i vi, Pauljom Matej je bio vođa ustanka, njegove jedinice su učestvovale na Čegru, jedinice hajduk Veljka su bile prepune Vlaha, Vlasi su starosedeoci na tim prostorima oni su učestvovali u svim oslobodilačkim ratovima, dokazi za to su spomenici u svakom vlaškom selu u okolini Bora.Evo, Bora.Evo, ovo oni pišu još pre par godina predsedniku države, isti ti Vlasi, a on im ne odgovara, evo ovde je pismo. pismo. Ja nisam Vlajna, zato kažem, ja branim svoje sugrađane i branim državljane Srbije iako nisam Vlajna. Razumete, ja sam predstavnik građana Srbije, ja ih ne delim.Kažem, ja sam citirala. Mi smo gospodine predsedniče ostali bez imovine, bez drva za ogrev kako nemamo gde da proizvedemo stočnu hranu, rasprodali smo i stoku, jednostavno smo bez igde ičega. Gotovo u svakom razgovoru sa predstavnicima Ziđinga, oni su naglašavali da imaju podršku države, iskreno se nadamo da imamo i mi, kao starosedeoci koji su na ovim prostorima vekovima, pre otvaranja prvog rudnika u Boru 1903. godine.Kada se bude čulo na RTS-u da je ministar Mali i njegovo Ministarstvo finansija dalo dozvolu da se na posede meštana okolnih sela ulazi i pre isplate i pre pravosnažne presude, evo ga ovde rešenje o tome, ništa ja ne lažem gospodo, za sve sam donela dokaze.

glasi – briše se. Vi možete da govorite samo o vašem amandmanu i da obrazložite vaš amandman. Vi

momenat. Po Poslovniku vi možete, evo, pustila sam vas da kreativno obrazložite vaš amandman, ponavljam on glasi – briše se.Da

vi ste sada u direktnom prenosu na RTS-u i sve to što ste rekli da ne može da se čuje na RTS-u, upravo se čuje.Stoga čuje.Stoga vas molim vraćam vreme uzela sam dva minuta, samo se skoncentrišite na obrazloženje vašeg amandmana koji konkretno glasi, briše se.Izvolite, imate dodatnih dva Sve ovo što sam rekla ne može se čuti na RTS-u naravno i ovo je jedini način da se na RTS-u čuje i zato i imamo amandman koji glasi, briše se, jer se ne slažemo da se poveća pretplata niti da se bilo šta plaća RTS-u.Ovo je jedino mesto gde ja mogu da kažem, a da prenese RTS i zato sa ovog mesta vam poručujem, Istočnu Srbiju jeste prodali, ali mogu nam je uzeti samo, ako je mi sami damo, a mi je ne damo ima nas koji ćemo je braniti.Hvala.

Zahvaljujem, gospođo Raguš član 27. i član 108. i molim vas da na dalje, nadam se i za sve ostale poslanike, ali bar za poslanike iz stranke Slobode i pravde ne činite ovo što ste malopre uradili, a to je da prekidate usred izlaganja. Zašto to radite? Zašto to radite? Zašto prekidate misli nekom poslaniku? Zašto tačno kada je rekao najosetljiviju stvar za koju sam mislila da će se naježiti svako u ovoj sali, pa i vi, pa i vi?Vi vi?Vi ste dozvolili da se dobacuje, da se vređa na to niste reagovali žena jedva samu sebe čuje dok govori od žamora, ali ste zato nju prekinuli i to potpuno neopravdano dok ona potpuno opravdano obrazlaže amandman briše se što znači da se pretplata ne povećava i obrazlaže zašto, pa ne možete vi očekivati da joj stavite reči u usta i da ona govori ono što vi mislite da je potrebno ili ono što vi mislite da je dozvoljeno niste još uveli rečnik dozvoljenih reči,

a ne ovde da i vi iznosite neistine da to nije tačno kada znate i sami da je tačno i čak mislim da je pokušao da se izvini zbog toga doduše vrlo nespretno i tek kada se cela javnost pobunila.I zato vas molim i završavam da ne prekidate poslanike bar stranke Slobode i pravde to je nedozvoljeno i mi nismo članovi Srpske napredne stranke da biste vi nama stavljali u usta šta treba da kažemo, a šta ne.Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovani građani Srbije opet smo čuli niz neistina, ali evo pre svega da se osvrnem vezano za deponije koje uklanjamo širom Srbije.Dakle, preko 1.000 divljih smetlišta je uklonjeno od 2021. godine do danas, da događa se da gore deponije širom Srbije usred visokih temperatura i često ljudskog faktora trudimo se prvi put do sada na odgovoran način da rešimo te probleme pošto su deponije gorele i ranije i u mnogo većem obimu i više ih je bilo pošto je bilo plus još ovih ovih 1.000 koje smo uklonili u međuvremenu, pa niko o tome nije pričao i niko se nije žalio, ali naravno da moramo da govorimo o tome, naravno da moramo da rešavamo problem upravljanja čvrstim otpadom, da i mi smo jedini koji to radimo na odgovoran i ozbiljan način.Poštovani građani Srbije da bi uklonili divlja smetlišta moramo pre svega da izgradimo zelenu infrastrukturu, dakle regionalne i reciklažne centre na čemu intenzivno radimo i do 2027. godine će biti minimum šest regionalnih centara u potpunosti uspostavljeno, paralelno sa tim ćemo zatvarati divlje deponije i smetlišta, dakle u svim jedinicama lokalne samouprave i uklanjati divlje deponije.Kada govorimo o pomenutom okrugu odakle dolazi poslanica koja je sve ovo spočitavala, dakle, koja svakodnevno vodi borbu protiv velikih investicija i uspešnosti pre svega kompanija koje rade u Boru, moram da vas podsetim vezano za ulaganja kompanije a to je dakle od 2019. godine do 2023. godine, u životnu sredinu je uloženo skoro 220 miliona dolara. Dakle oprema za odsumporavanje, izgradnja za postrojenja za tretman otpadnih voda, prečišćene vode se vraćaju u proces bez ispuštanja, recipient, izgradnja obilaznog tunela Krivajske reke i još mnogo projekata koji su učinili bolju životnu sredinu i bolji kvalitet životne sredine nego što je ikada bila.Kada govorimo o kvalitetu vazduha, takođe u gradu Boru, u značajnoj meri se popravio, bilo je moram priznati prekograničnog zagađenja u prethodnim godinama, naročito 2011. godine, a poslednjih nekoliko godina uloženi su veliki napori da se poboljša kvalitet životne sredine, kao i deponija u Negotinu i ostale koje gore, a uskoro ćemo i to rešiti i sistemski, ali važno je da znamo kako to rešavamo i da radimo u skladu sa najboljim evropskim standardima.Imamo nekoliko regionalnih centara koje možemo da vidimo na licu mesta šta se događa.E sada sledeće, što se tiče pominjanja mojih članova porodice, dakle, pre svega to nije pristojno, jer ste se jutros osvrtali na Poslovnik i rekli da ne treba da se pominju članovi porodice i to neko iz vaših redova, ali naravno da to sada nema nikakve veze. Moram da reagujem da je to pre svega laž, da je to izvučeno iz konteksta, da svakako su Udruženja manjina osudila vaše napade i izmišljotine,

ponosni na to šta radi MUP i koliko je Srbija bezbedna.Ako može plaćenica Dragana Đilasa, kada ja pričam, molila bih vas, pošto ste se i vi pravili da budete drveni advokat, tako da prestanite da mi dobacujete i suflirate i nemojte pominjati više članove moje porodice, ako to nije tema dnevnog reda. Ali nemam ništa protiv, možemo da pričamo i na tu temu, onda ćemo pričati i o vama podrobnije, nije problem.

odustala bih, ali niste, imali ste vremena da to uradite. To što je ona van sebe od besa, što ne ume ni sada da ućuti,

i bivše SRS, i telefonske sekretarice i sekretarice sa telefona, itd. To im je posao i za to ih građani plaćaju.Zamislite koliko smo tek mi uznemireni kada čujemo da se ministarka Vujović krije iza celog MUP,

iz nekih drugih klupa iako nam se mnogo ne sviđa što govore, ovakvu dozu drskosti i bezobrazluka. To na Savskom vencu u vašoj kancelariji i kod vaše kuće možete, a ne znam šta je smešno. Vi ste dama, vi ste dama, pa sramota jedna. Hvala. **Marina Član 103. stav 8. – u slučaju stava 7. ovog člana, predsednik, odnosno predsedavajući Narodne Skupštine, dužan je da vreme koje je narodni poslanik koristio, zloupotrebljavajući prava iz stava 1. ovog člana, oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi i to ću upravo da uradim.Vi ste rekli šta ste imali i to apsolutno nije bila povreda Poslovnika, niti ste rekli koji član.Po Poslovniku, narodni poslanik

Đokić** Hvala.Predsedavajuća, ukazujem na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine, gde je rečeno da govornik na sednici Narodne skupštine dužan i da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, zabranjeno neposredno obraćanje, nije dozvoljeno uvredljivo izražavanje o drugim članovima ovog doma itd.Ja bih vas napomenuo da članove Vlade ne biraju građani koji ovo gledaju, članove Vlade bira ovaj dom.Ove članove Vlade neki su birali, neki smo glasali i protiv, ali ono što je apsolutno nedopustivo jeste da gost dođe u naš dom, pozvan da odgovara na naša pitanja da nam objasni zašto mi danas treba da glasamo ili da ne glasamo za one akte koja Vlada predlaže, a da član Vlade, odgovarajući onome koga je postavio i koji ima zakonska ovlašćenja da kontroliše, se obraća rečima da su plaćenici i izdajnici i tako nešto, to je apsolutno nedopustivo ponašanje.Hvala vam. Slažem se pod pretpostavkom da svi poštuju Poslovnik i da se članovima Vlade obraćaju bez pominjanja članova porodice i bez kojekakvih konotacija.Ukoliko bi ta rasprava bila takva kako ste je vi opisali, onda ni ja ne bi imala previše posla.Apsolutno se slažem sa vama i nadalje ćemo isključivo da radimo baš tako, po Poslovniku.Dakle,

Zahvaljujem, predsedavajuća.Ja sam se maločas pozvala na član 158. stav 3.Gospođa Brnabić je rekla da imam pravo kada dođem na red, gospodin Smiljanić je aminovao da mogu da iskoristim ovo pravo.Da li se sada slažete?Zahvaljujem.Stranka Srbija - Centar neće da podrži povećanje pretplate za Javni medijski servis ne zato što smatra da pretplata nije celishodna, već smatramo da Javni medijski servis mora da se upristoji i mora da bude na korist, a ne na uštrb svih građana Republike Srbije.Radio televizija Srbije nije javni servis koji je na polzu svih političkih stranaka i svih građana, već godinama sistemski vrši propagandnu funkciju u korist jednog čoveka, vladajuće stranke i nekolicine ljudi.Svedočanstvo tome jeste i izveštaj koji je doneo BIRODI za period od 1. decembra 2022. do 31. maja 2024. godine.Dakle, godine.Dakle, za raspon od godinu i po dana posmatranih svih populacija Dnevnika 2 RTS-a, koji se daje u 19.30 časova svake večeri, utvrđeno je, metodološki egzaktnom da je šef države predstavljen sa 25% ukupnog vremena, od čega je dominantno pozitivno predstavljen sa 87,8% i sa svega 0,7% negativnog sadržaja.Isti manir je kada je upitanju i Vlada Republike Srbije, koja je predstavljena sa nešto manje pozitivnog sadržaja. Naravno, mora da kaska za šefom države i to iznosi svega 72% i 1,4% negativnog sadržaja.Stranke opozicije su na margini. Konkretno, stranka kojoj ja pripadam uopšte nema privilegiju da se pojavi na RTS-u.Obrazloženje za donošenje navedenog predloga zakona je krajnje sramotno. Navodi se da je neophodno da TV pretplata poskupi zbog finansijske autonomije i personalne nezavisnosti RTS.Šta bi, gospodo, sa obećanjem šefa države, datog 2013. godine, da će taksa za RTS da bude ukinuta? Svedoci smo toga da čak 11 godina kasnije ne samo da nije ukinuta, nego ona poskupljuje za RTS i za RTV.Program RTS je sve siromašniji, sve je oskudniji. Kulturno-umetnički program je na marginama. Bojim se da će to postati praksa, s obzirom na odluku REM-a od 12. maja ove godine da televizije sa nacionalnom frekvencijom, dakle, tu ubrajamo RTS i četiri ove privatne, više ne podležu zakonskoj obavezi da u svom programu proizvode minimum 20% kulturno-umetničkog sadržaja i dečijeg programa.Građani Srbije ni u kom slučaju, ni po koju cenu ne treba da plaćaju estradizaciju i pinkizaciju javnog medijskog servisa, zbog čega opozicione stranke ne mogu da budu prisutne na RTS-u, koji svesrdno objavljuje i prikazuje snimke sa venčanja jedne od svojih popularnih voditeljki, a mnoge važne društvene teme, goruće društvene teme, dakle, i ekonomske i političke, su ostale na margini, te građani koji gledaju Javni medijski servis nisu imali nikakve informacije o protestima „Srbije protiv nasilja“. Sada se o litijumu ne izveštava. Građani Srbije ne znaju ništa o visokonaponskim korupcionaškim aferama, niti o organizovanom kriminalu. Politika hleba i igara je štetna, te smatram da će uredništvo RTS-a da se dozove pameti i da ne izgubi i ono malo kredibiliteta i integriteta koji su imali.Sporno

RTS daje za zarade i za naknade zarade zaposlenih, a 4.175.000 RTS daje za proizvodne usluge. Zbog čega jedna takva javna medijska kuća izdvaja više za proizvodne usluge nego za naknade i zarade svojih zaposlenih? To je ključno pitanje.Građani osiromašene i prezadužene Srbije samo dodatno mogu da padnu u duhoklonuće kada vide da od 60 tačaka dnevnog reda čak jednu petinu čine zaduživanja. Sramota je građana da im umesto vukova iz šume, ovce odnose domaći psi čuvari, se postavlja pitanje zašto ekonomski tigar u punom jeku, koji treba da pravi kvatni skok u budućnost, poput zeca skače u ambis? Zbog čega se zadužujemo, to je ono što interesuje građane Republike Srbije? Zbog onoga što ja nazivam beli slonovi, to su skupi infrastrukturni projekti od kojih obični građani nemaju preterane koristi, ali koji su Eldorado za korupciju i koji daju diskreciona ovlašćenja za kraduckanje, da citiram Velju Ilića, krađu ili pak korupciju visokih razmera, kakvi su Nacionalni stadion sa pristupnim saobraćajnicama, takav je bio Beograd na vodi. Danas je takav EXPO 2027, mnogi stadioni koji su po Srbiji izgrađeni u Zaječaru, Loznici itd.Zadužujemo itd.Zadužujemo se, dragi građani, da bi se, između ostalog, i gradili auto-putevi. Ponavljam, Srbija – Centar nema ništa protiv izgradnje auto-puteva, ali imamo problem da se cena izgradnje jednog kilometra auto-puta volšebno menja. To bih ilustrovala primerima Moravskog koridora, odnosno deonice puta Pojate – Preljina. Na početku izgradnje radova bilo je dogovoreno da će cena po da će cena po kilometru da košta 7,2 miliona evra, a onda je danas došla na 14,4 miliona evra, a ekonomisti iz Fiskalnog saveta daju projekciju da će po okončanju radova ta cena da dođe do 20 miliona evra.Puta nema niđe, zadužujemo se konstantno, a uz to još je drastičniji primer deonice puta Beograd – Zrenjanini – Novi Sad, koji košta čak tri puta više nego što je bilo planirano. Vaši auto-putevi su trošni, automobili upadaju u asfalt, otvaraju se kao Crveno more pred Mojsijem.Evropska Mojsijem.Evropska komisija je primetila da se enormno zadužujemo. Žao mi je što gospodin Mali nije tu, jer građani Srbije izdvajaju pet miliona evra godišnje na javne investicije i imaju pravo da znaju sve o ekonomskoj i društvenoj opravdanosti tako velikih mega strukturnih projekata, a građani apsolutno nemaju nikakvu informaciju i vi ste obećali Evropskoj komisiji da ćete na jedan viši domaćinski način da upravljate savesnije, odgovornije javnim investicijama, da ćete doneti strategiju za upravljanje javnim investicijama i prateći akcioni plan, ali to sve radite ispod radara, dakle sve je to van uvida javnosti i sebi ste dali rok i njima ste obećali da decembar 2026.godine. Gle čuda, za vreme okončanja EKSPA i da ćete staviti van snage sve zakone i sve odredbe kojima se ukidaju leks specijalisi, pre svega zakoni o javnim nabavkama, i to ponovo planirate da ostvarite kada EKSPO bude gotov, dakle faktički poput Pontija Pilata da operete ruke od finansijske odgovornosti i da sami sebe abolirate za to.Ja to.Ja moram da primetim izvesnu kreativnost u zaduživanju. Dakle, to je u skladu sa vašom politikom balansiranja. Reč je o jednom gospodinu, ne mogu da se setim koji je tačno upotrebio termin, miroljubiva koegzistencija, pa da ne bi slučajno ekonomsko platno otišlo ni previše ulevo, ni previše udesno, ni istočno, ni zapadno, ni južno, ni severno, vi dajete svima, može i kod OTP banke, može i kod banke Inteza, može i kod Benk of Čajna, može i kod Razvojnog fonda Abu Dabi. Dakle, može kod svih i paradoksalno je i sramotno je da predstavnički dom i da poslanici svesno zadužuju i postojeću i sve generacije koje dolaze za nama. Dakle, to je jedna neodgovorna politika. Zaista smatram da je neodgovorno, sramotno je da sada krademo od budućnosti, faktički tri naša kolena koja tek dolaze.Što se tiče

Rekla sam da koristim po osnovu člana 158. stav 3, referisala sam se na pretplatu RTS-a i idem u pojedinosti.

Kakve veze ime zaduživanje i sve ostalo što ste naveli sa vašim amandmanom, a to je briše se, na Zakon o uređivanju načina naplate takse. **Tijana Perić

da slušate takvo obrazloženje, imate Poslovnik, šta biste radili? **Tijana Perić Diligenski** Bila bih zadivljena i bilo bi mi drago da mogu da čujem nešto što je dobronamerno i što je pametno. Iskreno.Ja znam da ste vi politikolog i ja verujem da imate šire misaone horizonte i da možete sve ovo da uvežete u jednu misaonu celinu, a uz to, ne samo da sam politikolog i doktor političkih nauka, ja sam i pravnik, i ovo sve proizilazi jedno iz drugog, ako ćete krenete induktivno, ako ćete da krenete deduktivno.Dakle, na sve tačke na koje se pozivam ja obrazlažem amandmane, tako da ko želi sve apsolutno apsolutno može da pojmi. **Marina Raguš** Ja se slažem sa vama, ja zaista volim da slušam konstruktivne i spremljene rasprave na temu dnevnog reda, pogotovo kada su u kolege politikolozi u izlaganju, ali ja nikako ne mogu da dovedem bilo da krenem induktivno ili deduktivno, mene ovde ograničava Poslovnik. Znači, u Poslovniku kaže da vi isključivo možete da govorite o temi dnevnog reda, pričamo o pojedinostima i pričamo o amandmanu. To vreme koje imate, vi ste mlad poslanik, vi ste mogli da rasporedite i na ostale amandmane i da to dovedete u vezu. Ne biste izgubili u vašoj argumentaciji, a možda bi vaše izlaganje imalo veću težinu.